Tere päevast, head kolleegid! Ja head uut tööaastat kõigile meile! Alustame Riigikogu täiskogu IX istungjärgu 1. töönädala esmaspäevast istungit. Kas kolleegidel on soovi anda üle eelnõusid ja arupärimisi? Helmen Kütt, palun! Tere! Ilusat tööaastat meile kõigile! Annan Riigikogu sotsiaalkomisjoni nimel üle okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse Sotsiaalkomisjon otsustas oma 13. detsembri istungil algatada sellise seadusemuudatuse. Lühidalt kokku võttes: eelnõuga muudetakse okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadust ja muudatusega loetakse represseerituks kõik need asumisel sündinud, kes on sündinud viie aasta jooksul vabanemise otsuse saamisest, sõltumata sellest, millised olid nende vanemate Eestisse mittenaasmise põhjused.

Aitäh! Vabariigi Valitsuse esindaja Heili Tõnisson, palun!

Eelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh ja jõudu teile istungjärguks! Aitäh! Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Olen juhatuse nimel vastu võtnud kaks eelnõu ja Riigikogu juhatus menetleb neid vastavalt kodu‑ ja töökorra seadusele.Head kolleegid, kohaloleku kontroll, palun!

29. Läheme päevakorra kinnitamise juurde. Head kolleegid, juhatus on päevakorra teatavaks teinud. Aivar Kokk, palun!

Ei ole esitatud, ei ole olemas. Me kuuleme seda puldist kohe värskelt. Nii, Tarmo Kruusimäe, palun, protseduuriline küsimus!

Kuulame kõik tähelepanelikult, siis me saame hästi aru. Rahandusminister teeb kindlasti põhjaliku ettekande ja me saame oma küsimustele ammendavad vastused. Nii, rohkem protseduurilisi küsimusi ei ole. Aitäh, kolleegid! Panen hääletusele Riigikogu täiskogu IX istungjärgu 1. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Lähemegi tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on rahandusministri ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest 2022. aastal. Ettekandja on rahandusminister Annely Akkermann. Palun! Niikaua, kuni minister kõnepulti jõuab, ma tutvustan selle päevakorrapunkti menetlemise korda. Kõigepealt on rahandusminister Annely Akkermanni ettekanne, kuni 20 minutit. Iga Riigikogu liige võib ettekandjale esitada ühe suulise küsimuse. Läbirääkimistel saavad osaleda fraktsioonide esindajad.

"Eesti 2035" strateegiliste sihtide saavutamine peab olema toetatud fiskaalpoliitiliste otsustega, mistõttu on selle koostamise protsess Vabariigi Valitsuse tasandil seotud eelarvestrateegia omaga. Eelarve tasakaal on riigi fiskaalpoliitika meede inflatsiooni ohjeldamiseks. Ilma vastutustundliku eelarvepoliitikata ei saa ühtki muud eluvaldkonda juhtida vastutustundlikult, stabiilselt ja tasakaalukalt, strateegilisi plaane tehes ja neist kinni pidades.On tõsi, et pandeemiakriisi ja Venemaa alustatud sõja mõjude leevendamise meetmed on viinud eelarve tänaseks pretsedenditusse puudujääki. Puudujäägi vähendamine ja fiskaalselt jätkusuutlikule rajale naasmine on kahtlemata riigi pikemaajaliste eesmärkide saavutamise huvides oluline. "Eesti 2035" strateegias ja tegevuskavas on kokku lepitud muudatused ja reformid, mis on vajalikud väljakutsete lahendamiseks ja riigipõhiste soovituste täitmiseks ning pikaajaliste strateegiliste sihtide saavutamiseks. Nende reformide ja muudatuste elluviimiseks kasutame erinevaid allikaid, nii Euroopa Liidu toetusfonde kui ka maksutulusid, püüdega leida rahastamisallikate vahel parim kombinatsioon ja koosmõju ning seeläbi taastada püstitatud eesmärkide saavutamine.Väga suure ümarduse ja üldistusena võib öelda, et Euroopa Liidu vahenditest on järgneval rahastusperioodil, see on 2021–2027, planeeritud roheleppe elluviimiseks 1,78 miljardit; digipöörde toetamiseks 439 miljonit; transpordi ja liikuvuse teemadele, need on Rail Baltic, maanteed ja raudteede elektrifitseerimine, 1,35 miljardit; tervise‑ ja sotsiaalvaldkonna taristule 842 miljonit; innovatsiooni, teadusvõimekuse, hariduse ja ettevõtluse arendamise jaoks 1,3 miljardit eurot. Neid reforme ja oma valdkonna tegevusi on teised ministrid teile juba tutvustanud.Enne kui ma räägin Rahandusministeeriumi valdkonnast, teen väikese kokkuvõtte ka majanduse olukorrast. Eesti majandus on kriisidele hästi vastu pidanud. Majanduskonjunktuur Eestis on halvenenud väga kõrgest inflatsioonist ja kulusurvetest tulenevalt. SKP langes 2022. aasta kolmandas kvartalis 2021. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 2,4%. Põhjuseks on Ukraina sõja negatiivsed mõjud ning energiakriis, mis halvendab Euroopa konkurentsivõimet.

On hea, et tööturu olukord püsib tugev, vaatamata majanduskasvu aeglustumisele. Tööpuudus püsis Statistikaameti andmetel kolmandas kvartalis sisuliselt muutumatuna, 5,6% juures. Töötukassas registreeritud töötute arv näitab mõõdukat kasvu alates suve algusest ning läheneb kiiresti 2020. aasta ehk koroonakriisi‑aegsele tasemele, kuid selle taga on peamiselt Ukraina põgenike töötuks registreerimine. Ilma sõjapõgenike mõjuta on registreeritud töötute arv sisuliselt käesoleva aasta alguse tasemel. Hõive kasv aeglustus 3,4%‑ni esimese poolaasta 5% juurest, kuid aasta algus oligi tugev ning oluliselt mõjutatud koroonakriisist taastumisest. Siiski on minu arvates tähelepanuväärselt hea tulemus, et 40% tööealistest Ukraina sõjapõgenikest on tööl ja veel suur osa otsib tööd ehk soovib tööle asuda niipea, kui selleks võimalus leidub, ja on ennast töötukassas Võitlus inflatsiooniga. Praeguse kõrge inflatsiooni taga on eelkõige järsult kallinenud energia. Tegemist on pakkumispoolse šokiga, mis tõenäoliselt ei ole ajutine. Elektriturul on meie peamine probleem see, et me tarbime elektrit rohkem, kui toodame. Kui põhisüüdlane on vähene pakkumine, tuleb eelkõige keskenduda pakkumise suurendamisele. Samuti aitab nõudluse vähendamine. Oluline on ka igaühe enda harjumuste kohandamine vastavalt kõrgenenud kuludele. Aitamaks ühiskonnal toime tulla kõrgemate energiahindadega, peaks olema eelistatud suunatud, piiratud ja ajutised meetmed. Kriisilahendustena ei ole mõistlik ette võtta meid ühiselt turult pikaajaliselt isoleerivaid lahendusi, tuleb tegeleda juurpõhjustega ehk piisavate tootmisvõimsuste ja ühenduste puudumise [probleemi] lahendamisega. Energiavõimsuste lisamine ja investeeringud energeetikasse on kesksed teemad ka valitsuse koalitsioonilepingus. Pakkumise suurendamine ei saa aga toimuda üleöö. Vahepealne kõrgete hindadega aeg tuleb üle elada ning aidata eelkõige neid, kes rohkem abi vajavad. Seniks on riik astunud mitmeid samme: üksi elava pensionäri toetuse tõus 115 eurolt 200 euroni, mida makstakse kord aastas, oktoobris; ühekordset toetust pensionäridele ja lastega peredele maksti 2022. aasta novembris; toimetulekutoetuse piirmäära tõus 150 eurolt 200 euroni kuus alates 1. juulist 2022; erakorraline pensionitõus 20 eurot alates käesoleva aasta jaanuarist; keskmine pension on maksuvaba alates 2023. aastast; maksuvaba tulu tõuseb

osa ei sõltu pensionäri sissetulekust. Kui pensionär töötab, vanaduspensioni saaja töötab, siis tema keskmise pensioni suurune maksuvaba määr jääb

toetus elektri, gaasi ja kaugkütte tarbijatele alates 1. oktoobrist 2022, elektri universaalteenus ja kütuseaktsiiside tõusu edasilükkamine. Rahandusministeeriumi riigi rahanduse programmi eesmärk on, et riigi rahandus on kestlik ja majandustsüklit tasakaalustav. Eelarvepositsioon on tugevalt mõjutatud energiahindade kasvust ja Venemaa algatatud sõjast ning täiendavatest eelarvevajadustest. Suvise majandusprognoosi järgi ootasime 2022. aastal eelarvepuudujääki ligi 1 miljard eurot ehk 2,7% SKP‑st. Õnneks kujuneb eelarvedefitsiit prognoositust märgatavalt väiksemaks. 2022. aasta oktoobri lõpuks oli valitsemissektori eelarve puudujääk 44 miljonit eurot ehk 0,12%

vähenenud. Ja veel, lisaeelarve kulusid, eriti mis puudutab IT‑kulusid, ei õnnestunud kõiki eelmisel aastal teha, suur

Kulude tase kasvab sõja mõjust tingituna kõikidel valitsussektori tasanditel. Suurim koormus lisakulude kandmisel jääb riigieelarvele, kuhu lisandub julgeolekuga ning põgenikega seotud kulusid. Kulude mahtu suurendab ka intressikulude kasv pea 100 miljoni euro võrra. Intressikulude tõus on tingitud turuintressimäärade tõusust, muidugi ka sellest riskist, mida põhjustab sõda meist kõigest 1000 kilomeetri kaugusel, aga tõele silma vaadates ka suurenevast võlakoormusest. Ma olen üsna kindel, et et need, kes meile laenu annavad, vaatavad ka seda, kuivõrd meie eelarve tasakaal on miinuses. Kus me lõpetame, kui iga kriis mitmekordistab meie võlakoormust ning me igasse järgmisse kriisi siseneme kõrgemalt võlatasemelt? Senine madal intressitase ei jää selliseks igavesti.

Eelarvedefitsiit iseenesest ei ole saatanast. Kehvematel majandusaastatel kulutab riik rohkem, kui tal on tulusid, ehk eelarve on puudujäägis, sest pensione, toetusi ja palku tuleb maksta isegi siis, kui maksutulusid on vähem. Headel aegadel tuleb olla tagasihoidlikum ja koguda reserve, mida läheb vaja kriisiaegadel, kui automaatsed stabilisaatorid halvendavad eelarvepositsiooni ka ilma valitsuse täiendavate meetmeteta. Viimase poole tosina aasta jooksul on toimunud nihe halvemuse poole. Jah, mitmed kriisid on teinud olukorra keerulisemaks, aga meil on pikaajalisem probleem, mis algas enne pandeemiat,

ajal, kui majandus kasvas, ning eelarvepositsiooni oleks tulnud parandada ja reserve koguda. Seetõttu kukkusime kriisi ajal sügavamale, kui oleksime pidanud kukkuma, ning sellest august väljaronimine võtab aastaid. Pean oluliseks ja kavatsen ajada konservatiivset eelarvepoliitikat. Tahaks paremini. Praegu oleme ikka piiri peal ja ausalt öeldes sellest ülegi. Eelarvedistsipliini parandamine ei ole lihtne, sest kes ikka tahaks tegeleda kulude kärpimisega. Aga kuidas seda siiski teha? Eelarvepositsiooni saab parandada kas kulude kasvu piiramise või riigi tulude suurendamise teel, kas tõstes makse, parandades maksude administreerimist või suurendades majanduskasvu potentsiaali.

Abi peab keskenduma neile, kes seda kõige rohkem vajavad. Seda on öelnud ka kõik rahandusinstitutsioonid, et toetused peavad olema täpselt sihitud, täpselt piiratud, vajaduste katteks, ja ka teatud tähtajaga piiratud. Rahandusministeeriumi riigi rahanduse programmis on maksu‑ ja tollipoliitika kujundamise kujundamise eesmärgina kirjas valitsuse stabiilsed ja tasakaalus maksupoliitilised valikud pikaajaliste eesmärkide elluviimiseks. Eesti maksu‑ ja tollipoliitika lähtub õiglase maksustamise põhimõttest ning tagab soodsa keskkonna majanduse arenguks ja konkurentsivõimelise Eesti juhib jätkuvalt, juba kaheksa aastat järjest, USA mõttekoja Tax Foundation OECD riikide maksude konkurentsivõime indeksit. Eesti tugevusena tuuakse välja laia käibemaksubaasi ja seda, et maksude maksmisega seotud halduskoormus on võrreldes teiste riikidega madal. Eesti elanike maksutahe paranes kolmandat aastat järjest. Tervelt 91% elanikest tunneb, et maksude tasumine on nende kui kodanike tähtis kohus, ning 93% elanikest tasub enda sõnul maksud alati korrektselt ära.

platvormidel tehtava töö maksustamine. Nimelt, inimesed teenivad platvormidel aina rohkem tulu, millelt on ka tulumaksu maksmise kohustus.

Teine suurem muudatus, mis selle aasta jooksul jõuab Eesti seadustesse, loodetavasti, on piiriülese kaubanduse maksukohustuse täitmise parandamine. Piiriülene kaubandus kasvab ning tarbija vaatenurgast on see ainult positiivne. Aga meie ettevõtete ja riigi vaatenurgast ei pruugi see alati nii olla. Meil võib jääda saamata miljonites eurodes käibemaksu ja ausatel ettevõtjatel on keeruline konkureerida nendega, kes käibemaksu ei tasu. Meil ei ole konkreetset infot, kui palju selliseid tehinguid jäetakse deklareerimata ja makse maksmata. Detsembris saatsin kooskõlastusringile käibemaksuseaduse muudatused, mille tulemusel hakkab maksuhaldur kvartaalselt saama andmeid piiriüleste maksete kohta. Loodetavasti käibemaksu laekumine paraneb. Koosmõjus platvormide makseteenuste aruandluskohustusega saame ette selge pildi, mis meil e‑kaubanduses toimub. "Eesti 2035" eesmärk on ka see, et kujundame paindliku ja turvalise majanduskeskkonna, mis soodustab uuendusmeelset ja vastutustundlikku ettevõtlust ning ausat konkurentsi. Rahandusministeeriumi finantspoliitika programmi eesmärk on, et finantskeskkond on konkurentsivõimeline, usaldusväärne ja kestlikkust toetav. Meil on praegu laual sellised probleemid, et kõik krediiditurul tegutsejad ei ole finantsjärelevalve all, näiteks hoiu-laenuühistud ja inkassoteenust pakkuvad ettevõtjad. Nende viimine finantsjärelevalve alla suurendaks hoiu-laenuühistute hoiustajate kindlustunnet ning oodatud on muutus ka inkassoturu korrastamiseks. Hoiu-laenuühistute järelevalvet tuleb tugevdada, et hoiu-laenuühistutesse paigutatud hoiused oleksid tulevikus paremini kaitstud. Selleks on ette valmistatud ka seaduseelnõu.

kaitse. Kõik krediidiandjad ei väljasta laene piisavalt vastutustundlikult või puuduvad võimalused laene vastutustundlikult väljastada. Positiivse krediidiregistri loomine võiks aidata seda probleemi lahendada. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase õiguskeskkonna kujundamine ja selle rakendamine. Rahandusministeerium töötas 2021. aasta kevadel valminud riikliku rahapesu ja terrorismi [tõkestamise] riskianalüüsi tulemuste põhjal välja eelnõu rahapesu ja terrorismi rahastamise [tõkestamise] et maandada viimasel ajal plahvatuslikult kasvanud krüptovarade ja nendega seonduva investeerimiskeskkonna ärakasutamise ja terrorismi rahastamise riske. Finantsjärelevalve subjektide süütegudega seotud karistamise võimalused tuleb muuta tõhusamaks. Eelkõige on vajalik karistusmäärade suurendamine, sest need on praegu liiga väikesed. Riigikogu menetluses on kaks Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu, mis mõlemad on läbinud esimese lugemise, kuid edasine menetlus toppab. Ma väga palun Riigikogul nendega tegeleda. Finantssektorit kaasavate sotsiaalkindlustusskeemide arendamine. 2022. aasta suveks oli teise samba fondide maht vähenenud [4,3] miljardi euroni varasemalt [5,3] miljardilt [2021.] aasta lõpus. Peapõhjus oli pensionireformiga lisandunud võimalus võtta teisest sambast raha välja enne pensioniea saabumist. Seda võimalust paljud kasutasid. Oleme andnud Riigikogus menetlusse kogumispensionide seaduse ja väärtpaberite registri pidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega luuakse võimalus, et 2% asemel palgast võib teise samba sissemakseks valida

Eesti tulevaste pensionäride varud ei ole rahulikuks pensionipõlveks praegu piisavad. Töötasu asendusmäär ei ole piisav ja vaja oleks suurendada

Suur tänu kuulamast! Palun koostööd nende väljakutsetega tegelemiseks. Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud minister! Enda kõnes tõite välja, et esimene samm tulumaksusüsteemi korrastamiseks selle aasta algusest on tehtud ja pensionäridel on tulumaks

Millal me võime öelda, et maksuküür on kaotatud ja keegi enam selle küüru tõttu oma palgas kaotama ei peaks? Jah, praegu on tõesti juhtunud nii, et see maksuküür on tavaliste töötavate inimeste kukil, see on vahemikus 1200 eurot kuni 2100 eurot. Nii mediaanpalk kui ka keskmine palk jäävad juba sinna vahemikku.

see maksuküür lõpuks likvideerida, et inimesed saaksid oma palgatõusu kätte, nende ostujõud taastuks ja nad suudaksid oma teenitud palgast katta oma kulusid ilma sellise riigi rahakülvita.

arengustrateegia kokkuvõte eelmisest aastast, ühest aastast selle pika perioodi jooksul. Te rääkisite siin eelarve tasakaalust ja väga paljudest teemadest, mis seda 2022. aastat iseloomustasid. Te olete olnud ettevõtja, olete olnud poliitik, praegu olete rahandusminister. Ma küsin niisuguse filosoofilise küsimuse: kuivõrd üks aasta võib mõjutada kogu selle pika[ajalise] strateegia häid eesmärke?

aastat. Minu küsimus on just rohepöörde mõju kohta. Seda te olete ise väga tugevalt pedaalinud. Energiahindade hüpe on sellel aastal olnud kõige dramaatilisem. Minu küsimus ongi selle kohta, et te olete ilusa arengustrateegia tublide ametnike ja riigi rahastatud MTÜ‑dega kokku pannud, aga see kõik lendab ju uppi, kui omavalitsustel ei ole raha elementaarsete asjade jaoks. Kõikjal käriseb energiapoliitika tõttu. Kas siis ei ole viga tehtud või on alati ikkagi süüdi mingi väline jõud? Aitäh Meie piirkonnas on inflatsioon nii kõrge ka seetõttu, et Venemaa energia osakaal meie energiaportfellis oli suur. Peale seda, kui Venemaa tungis

energiapakkumine väiksem. Need mõjud, mis praegu energia hinda tõstsid, on seotud ikkagi Venemaa agressiooniga ja meie soovimatusega sellele agressorile rohkem raha anda. Mis puutub roheleppesse või rohepöördesse, siis kui taastuvenergia tootmise seadmeid

vähesest pakkumisest tulenev hinnatõus ja inflatsioon nii kiired, nagu nad 2022. aastal olid. Pigem ütleks vastupidi, et see seisak näiteks tuuleenergia ja päikeseenergia arengus maksis nüüd meile kätte. Aga miks see seisak oli? Me ju teame, et me 10 aastat nautisime siiski Nord Pooli börsi kaudu pakutavat Põhjamaade odavat energiat, 30–40 eurot megavatt-tunni eest. Need mõjud ulatuvad kaugemale. Aga aitäh küsimuse

Vaatan maksupoliitika osa. Te olete ilusti kirjutanud, et platvormiomad ja e‑kaubandus. Ausalt öeldes mitte sina ei ole süüdi, aga su ministeeriumi ametnikud on viis aastat venitanud, et neid seadusi siia saali tuua. Üks on nüüd õnneks vastu võetud, kuna Euroopa Liidus see nõue on. Aga selle selle astmelise maksuvaba tulu, mida teie nimetate küüruks, siiatoomine on muidugi poliitika ja valimispoliitika. See ei ole kuskil, üheski pikaajalises strateegias sees. Aga minu küsimus on liikuvuse teemadel. 1,35 miljardit, Rail Baltic, maanteed, raudteede elektrifitseerimine. Kuidas see nüüd jaotatud on? Kas kõik läheb Rail Balticule või tuleb mõni 2 + 2 tee, mis peab aastaks 2030 ka valmis saama nii Pärnust kui ka Tartust? Heiki Kui alustada algusest, siis tõepoolest hakkasid energiahinnad tõusma 2021. aasta sügisel, aga tagantjärele on analüüsidega selgeks tehtud, et Venemaa valmistus juba siis agressiooniks ja energiakriisi õhutamiseks Euroopas. Selle üle Euroopas praeguste teadmiste põhjal keegi ei vaidle.Aga jaa, te küsisite ka selle liikuvuse või transpordi teemal raha täpsema

ministeeriumimajast veel vastust. Ma saadan selle teile kirjalikult, kui need andmed mulle [esitatakse]. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea esimees! Austatud minister! Minu kõrv püüdis kinni teie ettekandest hoiu-laenuühistute lõigu ja ja seal üles kerkinud probleemid, justkui järelevalve oleks ebapiisav. Me teame, liikumas on ministeeriumi eelnõu, kus sisuliselt soovitakse hoiu-laenuühistuid likvideerida. Kas see ei ole nagu sellise probleemi lahendamine printsiibil, kus peavalu korral otsustame lihtsalt pea maha võtta? Kuidas teile tundub? Mis Mis meetodid veel võiksid olla kavandatud, et kohe ei peaks minema mingit ettevõtlusvormi likvideerima? Suur Kui rääkida ühistulisest ettevõtlusvormist, siis ühistupank on täpselt sama palju ühistu kui hoiu-laenuühistu või korteriühistu. Ühistuline ettevõtlusvorm tähendab seda, et ükskõik kui suur on [ühe liikme] osa selles organisatsioonis, igal osanikul või ühistu liikmel, sõltumata nende liikmesuse rahalisest mahust, on üks hääl. See on ühistu põhimõte ja seda põhimõtet see seaduseelnõu üldse muutma ei lähe. ei lähe. Probleem, mida see eelnõu lahendama läheb, on pigem see, et hoiused peavad olema paremini kaitstud. Selleks, et hoiused oleksid paremini kaitstud, peaks neil neil olema Tagatisfondi tagatis, nagu pankades hoiustatud rahal on kuni 100 000 eurot ühe panga kohta

et inimeste hoiused hoiu-laenuühistutes oleks kaitstud Tagatisfondiga, peavad need ühistud allutama ennast Finantsinspektsiooni järelevalvele. Aga Finantsinspektsioonil on teatud sellised regulatsioonisüsteemid, mis on praktikas järele proovitud, et missugustes aspektides tuleb järelevalvet teostada ja kuidas hoiuseid tagada. kuidas hoiuseid tagada. Seal on omad kapitalinõuded, kui suured peavad olema kapitalinormid, ja teise poole pealt krediidikomitee, et kuidas laenud on välja antud, kas nad on välja antud antud vastutustundlikult ja kas riskid väljalaenamise puhul on hajutatud. Seal on, ütleme, suur komplekt sarnaseid metoodikaid, mis on läbi proovitud üle Euroopa. Selleks, et need ühistud seda metoodiliselt suudaksid juurutada, ütlevad pangad, et normaalne oleks, kui kapital oleks 5 miljonit eurot. Meie oleme tulnud minimaalne kapital on 1 miljon eurot. Eesti Pank ütleb, et seda on liiga vähe. Teine asi on veel see, et viis aastat hoiu-laenuühistutel võimalik kasvatada omakapitali ja võimalik ennast ümber kujundada ühistupangaks ja võib-olla koonduda. Meetodeid on erinevaid, aga viis aastat on neil selleks aega. Selle eelnõu liikumapanev jõud on üksnes ja ainult Eesti hoiustajate hoiuste kaitse.

Kas te pidasite silmas 7000 eurot ja enam teenivaid inimesi, kelle võit sellise nägemuse järgi tõesti on 140 eurot kuus? Madalapalgalistele, kes on kõige suuremates toimetulekuraskustes, toob selline muudatus 15 eurot kuus. Või mis on see nägemus, aitamaks järele just keskmisest madalamat palka saavate inimeste ostujõu taastamist? Aitäh! Hea minister!

nii-öelda keskklassi, kelle sissetulekud jäävad sinna mediaanpalga ja keskmise palga ümbrusesse. Neid [inimesi] on kõige rohkem, see on keskklass. Kõik arenenud heaoluriigid ikkagi püsivad keskklassi tugevusel.

kätte palgatõusu puhul, sest praegust palgatõusu maksustatakse 30%‑ga. Selle mahavõtmine jätab kõige rohkem raha kätte keskklassile ja keskmisele töötajale, peaaegu kõigile Eesti töötajatele. Neid 7000‑eurose palga saajaid võiks olla väga palju rohkem. Proportsionaalse tulumaksu puhul nad maksavad proportsionaalselt ju palju rohkem tulumaksu ja

et energia hinna tõus on põhiliselt ikkagi meil ja kogu see probleem on meil Vene elektri tõttu. Aga kas tegelikult ei ole see tingitud põhiliselt ikkagi sellest, et me panime oma võimsused ise kinni ja ja meie energiatootmine seetõttu langes drastiliselt? Olles ise seal kogu aeg kohapeal olnud ja võidelnud selle eest, et neid kinni ei pandaks, et neid renoveeritaks ja neid võimsusi säilitataks, olen ma seda jälginud. Minu seisukoht on, et me planeerisime

ja Vene energia on meile tekitanud probleeme. Jah, ühest küljest olen teiega nõus ja teisest küljest

Isegi kodumaine puit on läinud tänu sellele kallimaks. See on turuküsimus. Tõsi on see, et taastuv‑ ja roheenergia kasutuselevõttu ei ole eelnenud 12 aastal ellu viidud piisavalt kiiresti ja piisavalt süsteemselt. Teil on täiesti õigus,

Eesti elektrikasutajate nimel saata siirad tänusõnad sinna Ida-Virumaa poole. Ida-Virumaal on siiski hoitud seda 1000 megavatti tootmisvõimsust. Kaevandamist on suurendatud väga kiiresti ja vahepeal koondatud inimesi on väga palju tagasi kutsutud, nad on ka tagasi tulnud. Enefit Powerile ja Ida-Virumaale

praegu olema väga tänulik Virumaa meestele. Jüri Jaanson, palun! Suur tänu! Austatud rahandusminister, suur tänu teile selle ettekande ja sellise visiooni, strateegilise visiooni Tundub, et meil on päris suur töö teha eelarve tasakaalu nimel ja ka vajadus vastutustundliku eelarvepoliitika järele on suur. Aga ma tahan küsida selle kohta, et nüüd jaanuaris tuleb riigil üks väga suur väljamakse teha teise samba

22 miljonit on väga suur raha, seda raha oleks võinud kasutada ükskõik milliseks muuks otstarbeks. Või kui oleks laenatud raha turgudelt

Sellel 22 miljonil ei oleks olnud silti küljes. Sellest tuleb võtta õppust, see läks nüüd väga valesti. Peaminister on öelnud, et tema vanaema õpetas, et ei ole viisakas öelda: "Ma ju ütlesin!" Aga õppetunnina tasuks seda küll võtta. Andres Metsoja, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud minister! Minu küsimus puudutab seda, kuidas tahavaatepeeglitega sõita tulevikku,

Minu küsimus puudutab seda, kas äkki Eesti riik peaks selle mitte-minu-tagaaias-kontseptsiooniga asuma midagi rohkem tegema. Äkki näiteks riigiettevõtte osalusest peaks saama osa omavalitsuste tulubaasis, kui dividenditulu makstakse? Äkki peaksid omanikuks saama just nimelt need omavalitsused, kelle territooriumil neid tegevusi ellu viiakse? Mida te arvate sellest mõttest ja muutusest? Tulevikku tuleb muidugi vaadata ja sõita, nägu ettepoole, aga see ei vähenda ikkagi kuidagi Eesti rahva tänu Ida-Virumaale ja põlevkivienergia tootjatele.

julgeks lubada. Põlevkivienergeetika on siiski juhitav energeetika ja Eesti energeetikaportfellis peab olema ka juhitavaid tootmisvõimsusi, see on selge. Tõsi, ühendusi

Aga suvel me võtsime vastu selle tuulikute talumise tasu seaduse. Pärast seda ma olen [rääkinud] Pärnu[maa] omavalitsusjuhtidega, just majandus‑ ja arendusküsimustega tegelevate nõunike ja abivallavanematega. Peale selle seaduse vastuvõtmist öeldi, et valda helistatakse ja maaomanikud küsivad: "Kelle poole ma peaksin pöörduma, et minugi talu maadele püstitataks tuulik?" Selles mõttes see talumistasu siiski väga kõvasti muutis seda meelsust, mis puudutab maismaa tuuleparke.

Kaua selle ehitusega ei lähe, nii et ka nende omavalitsuste tulubaasi see tuuleenergia tootmine kõvasti parandab.Peale selle, et sellesse piirkonda tuleb väga palju soodsat energiat, ma ootan, missugused ettevõtlus‑ või äriideed ümber selle tuulepargi arenema hakkavad. See on mulle endale väga põnev. Pärnumaa ranniku kant ka Kui see Enefit Greeni 1000‑megavatine park, mis on praegu kõige kaugemale arendatud, saab rannikul valmis ja ka Rail Baltic saab valmis, siis ikkagi kaks sellist asja, transpordikoridor ja selline väga suur kogus energiat Eesti mõttes pool Eesti aastasest tarbimisest, on nii lähestikku. Missuguse sünergia need seal tekitavad? Ma ootan huviga, mis ettevõtjad välja mõtlevad ja välja pakuvad.

Järsku te oskate tuua ka numbreid, kui palju meil on Eestis alampalka saavaid inimesi, kas või protsentuaalselt, ja kui palju meil on alla selle 2100–2200 [euro] saavaid inimesi? Suur Neid numbreid ma peast küll ei julge öelda, ma kardan, et ma eksin. Mulle on küll esitatud neid tabeleid detsiilide kaupa, aga ma ei julge neid peast tsiteerima hakata. Ma võin need teile saata. Maksuametil on need andmed olemas. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Hea ministriproua! Ma loen siin neid rahvusvaheliste organisatsioonide raporteid, mis puudutavad inflatsiooni ja prognoose.

väike avatud majandus, see tähendab, et ta on vastuvõtlik muutustele. Me oleme ka Vene piiri ääres. Peale selle,

arvestataval hulgal toorainet Venemaalt ja Valgevenest ning Eesti transiidisektor, ma arvan, on kaotanud mahtu seoses

juures Lätis ja Leeduski on inflatsioon suhteliselt kõrgem kui Euroopa Liidus tervikuna.Võib-olla üks asi veel. Eestlased on börsiusku. Meil on suhteliselt vähe olnud fikseeritud pakette, alates pangaintressidest või ka energiaostulepingutest. Fikseerimine, mingisuguse kulu fikseerimine ikkagi nagu leevendab inflatsiooni mõjusid. Aga börs võtab väga kiiresti kõik hinnakõikumised sisse, ka emotsioonid ja [muutused] sihukeses tulevikukindluses. Ma arvan, on terve rida põhjuseid, miks Eestis on inflatsioon kõrgem kui suurtes ja vanades Kesk-Euroopa majandustes.

erinevatel põhjustel töövõimetoetuste saajad, toimetulekutoetuste saajad. Nendele tuleb fokuseerida see abi ülejäänud peavad kohanema, nii ettevõtted kui ka tööl käivad inimesed. Riik, ütleme, selliseid pikki põhimõttelisi muudatusi hüvitada ei suuda. See ei ole matemaatiliselt reaalne, see lihtsalt õhutab inflatsiooni, hind läheb jälle uuele tasemele eest ära ja tekib selline inflatsioonikeeris. Stagflatsiooni ma praegu ei näe. Aivar Sõerd, palun! Aitäh! Austatud minister! Rahanduskomisjon sai ka detailsema numbrilise ülevaate rahanduse seisust, aga ma küsin ikkagi siia juurde. Oktoobris võttis riik, Rahandusministeerium siis, selle miljardieurose laenu. Sellest peaks suur osa veel järel olema, aga ikkagi eelmise aasta lõpust alates on iga kuu vaja kasutada laenuraha, tänavu esimeses kvartalis ka kindlasti iga kuu. Kas on mingid plaanid tehtud, millal järgmine miljardiline või ei tea kui suur võlakirjaemissioon tuleb teha

ja stabiliseerimisreservis 424 miljonit eurot. See ei ole võib-olla vastus sellele küsimusele, aga lihtsalt nii ülevaate mõttes. Praegu riigikassa jälgib riigikassa jääki ja mõnekuulise ettevaatamisega otsustab järgmise laenuhanke. Aga praegu konkreetselt järgmise laenuhanke tärminid paika pandud ei ole, kuna maksed on edasi liikunud. liikunud. Ka oktoobrikuu lõpu seisuga oli eelarve tasakaal üsna nullilähedane ja arvel on kasutatav jääk siiski 2,58 või 2,6 miljardit. Praegu meil ei ole järgmist hanget paika pandud. minister, ma tänan teid! Rohkem küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi soovitakse avada. Avan läbirääkimised. Palun Riigikogu kõnetooli Reformierakonna fraktsiooni esindaja Maris Lauri.

Meil kõigil on väga palju häid mõtteid ja plaane, kuid me teame, et kõik need mõtted ja plaanid ei ole täidetavad. "Eesti 2035" on täis riigi erinevaid plaane ja mõtteid. Kindlasti on ka siin Riigikogu saalis ja mujalgi neid mõtteid, mida kõike veel võiks riik teha, kuidas võiks asju teha teisiti, paremini, rohkem ja nii edasi. Kõik need mõtted ja asjad ei ole realiseeritavad. Mitte üksnes seetõttu, et need

koherentne ja omavahel seotud mõtete kogum.Piirid, mis veel tulevad ette, on seotud eelkõige ressurssidega.

Rahandusministri ülesanne on rääkida sellest, et kõike ikka ei saa. Ei jätku ressursse, ei jätku rahalisi ressursse, aga tihtipeale ei jätku ka inimesi või aega või muid asju.Meil asju.Meil Riigikogus tulebki aru saada, et kõiki neid häid ideid, mis meie peades ringi käivad, ei ole võimalik korraga realiseerida. Eriti praegu, mil on lähenemas uued valimised, kui kiputakse jälle pakkuma uhkeid ja suuri ideid, mõtlemata sellele, kas need kõik on realiseeritavad. Nii tore on lubada, nii tore on teha. Aga kui me oma asju ajame – isiklikke asju, pereasju –, siis me ju teame, et kõike ei saa, kõik pole võimalik.On väga erinevaid põhjuseid, miks Eesti riigi eelarve seis on tõsiselt paigast ära. Väga põhjalikult ja juba mõnda aega, mitmeid aastaid. Oli väga vale, et kogutud reservid löödi sirgeks ja eelarvel ei lastud ressursse koguda headel aegadel, vaid lasti sel minna miinusesse. Noh, siin me nüüd oleme. Eks me võime kurta ja näidata üksteise peale näpuga, miks ja kuidas, aga selles olukorras tuleb nüüd edasi minna, sealhulgas kaaludes, kuidas seda asja parandada, sest lõpmatuseni ei saa võlgu elada, lõpmatuseni ei saa üle oma jõu elada. Kuskil tuleb midagi

mida me ei saa ära jätta. Täpselt sama lugu on riigiga. Aga isegi nende kulude juures tasub alati mõelda selle peale, kas asju saab teha ratsionaalsemalt, mõnevõrra teistmoodi, ehk pisut kokku hoida ja lahendada just neid probleeme, mis on kõige hädalisemad, ja võib-olla mõnda tegevust asendada teise tegevusega. Täpselt samamoodi peaksime me mõtlema riigi püsivatele kuluvaldkondadele hariduses, sotsiaalvaldkonnas, tervishoius. Näiteks, kuidas neid asju korraldada teistmoodi, ratsionaalsemalt, kasulikumalt, efektiivsemalt, tulemuslikumalt, eelkõige kaasaegsemalt. Minu arvates me kasutame liiga vähe teadmisi, mis meil on. Me kasutame liiga vähe tehnoloogiat, me võiksime seda kasutada palju rohkem.

majandusanalüütikukogemuse põhjal öelda, et lihtsalt raha kuhjamisega probleemi ei lahenda. Suur rahakuhi võib tegelikult probleemi varjutada.

siis tasuks mõelda prioriteetide peale. Tasuks mõelda tuleviku peale, mitte vaid sellele, et me lahendame asja homseks ära, et homme ei ole probleemi. Aga kui me homse probleemi ära lahendame, kuid selle tõttu on meil ülehomme või kahe nädala pärast kordades suurem probleem, siis on asi halvasti. Niimoodi on meil kahjuks hästi palju juhtunud. Me võiksime mõelda rohkem sellele, et Eesti elu edendab ikkagi innovaatiline ettevõtlus ja ettevõtlikkus, hakkamasaamine, tehnoloogiate kasutamine, milles me oleme olnud edukad. Kui ettevõtted on edukad, siis on inimestel tööd ja siis on ka maksutulud suuremad, siis on mõned sotsiaalkulutused väiksemad ja jõukus kasvab.

Ma arvan, et Eesti peab kõvasti pingutama eelarveseisu parandamise nimel, kuigi hetkel tundub see pilt masendavana. Kui majandusolud paranevad, siis tuleks teha seda jõudsalt, ja just nimelt mitte sellel teel, et jagada raha lahkelt laiali, vaid kasutada raha arukalt probleemide lahendamiseks, isegi kui vahetevahel võib juhtuda, et alguses tuleb natuke rohkem sisse panna. Aga kui tulu on hiljem suurem, siis on ju ka kasu suurem. Me peaksime samamoodi suhtuma nii maksurahasse, Euroopa Liidu rahasse, kohaliku tasandi rahasse ka Euroopa Liidust tulnud vahenditesse, täpselt nii, nagu me suhtume omaenda rahasse omaenda rahakotis. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja. Reili Rand, palun!

Rahandusminister alustas oma ülevaadet lausega, et Eesti majandus on kriisidele hästi vastu pidanud. Üldjoontes saab sellega kindlasti nõus olla, kuid kui me lähme üksikisikute, Eesti inimeste tasandile, siis mitte niivõrd. samast arengudokumendist tegi ülevaate peaminister, siis ma küsisin kõnes, et kui Eestil läheb paremini kui kunagi varem, siis mis kasu on sellest tavalisel tööinimesel Kärdlas või Rõuges, kui ta ei tunne, et tema sellest osa saab ja et riik hoolib tema toimetulekust. 64% SKP‑st luuakse Harjumaal. Möödunud aasta lõpetasime rekordilise inflatsiooniga, mis võtab inimeste taskust iga neljanda euro. Inimeste ostujõud on samasugune nagu viie aasta tagusel perioodil. Inimarengu aruanded on järgemööda viidanud regionaalse ebavõrdsuse ja ääremaastumise kasvule.Tõsi, tänane valitsus on püüdnud tulla inimestele appi. Sotsiaaldemokraadid on valitsusvastutust kandes ikka püüdlikult silunud parempoolse majanduspoliitika tekitatud lõhesid. Kuid täna, mil oleme silmitsi erinevate kriisidega, on ebavõrdsus süvenemas ning sellest enam ei piisa. Need sammud ei aita palgavaesusest välja tulla.Mure riigi rahanduse tervise pärast on igati põhjendatud. Jätkusuutlik riigi rahandus ja eelarvepoliitika vajab meilt, poliitikutelt, erilise hoolsusega ümberkäimist. Kuid ka tänases ettekandes jäi rahandusminister lahendustes ja täiendavate tuluallikate leidmisel poolele teele või õigemini Reformierakonna kivinenud seisukohtade juurde. Kui ühtpidi pole meil piisavalt vahendeid küll tervishoius või haridusvaldkonnas, aga samal ajal ei taha tänane peaministrierakond põhimõttelisi muudatusi, siis tuleks ka avalikult välja öelda, mis on need avalikud teenused, millest ollakse valmis loobuma. On see siis tervishoiu rahastamine näiteks saartel, kus kulud on Exceli järgi ehk liiga suured, või toob kokkuhoiu hoopis maakoolide veelgi hoogsam sulgemine.Viimasel aastal ei ole olnud tavaolukord, sest hinnatõusu tõttu seisavad meie inimesed silmitsi reaalse toimetulekukriisiga. Seega on igati põhjendatud, et lähiaastatel võtaks riik erakorralise otsusega initsiatiivi, et kaitsta inimeste toimetulekut ja majanduslikku kindlustunnet. Kõige olulisem on toetada just neid, kes on kõige haavatavamad. Peenhäälestamine siin muutusi ei too.Sotsiaaldemokraadid näevad, et toimetuleku parim tagaja on väärikas palk. vägagi nõus rahandusministriga, kes oma ettekandes lausus, et tulevik ei saa olla üha kasvavates toetustes. Euroopa keskmiste hindadega riigis peaks olema Euroopa tasemel kokkulepitud alampalk, mis on vähemalt 50% keskmisest palgast. See tähendab, et näiteks järgmisel aastal peaks praeguse 725 euro asemel miinimumpalk küündima juba 900 euroni, jõudes nelja aasta pärast järk-järgult 1200 euroni. Õiglane palk on elementaarse inimväärikuse [eeldus] ja õiglane vastus tohutule hinnatõusule. Seda väärib iga täiskohaga töötav inimene. Alampalga tõusust võidaks lausa iga neljas töötaja kaubanduses ja toitlustuses, ehituses, transpordis, hotellinduses ja põllumajanduses, aga ka 5000 haridustöötajat. Samas ei puuduta alampalga määr vaid selle saajaid, vaid pea kõiki töötajaid, tõstes kolme aastaga ligi 100 000 tööinimese palka kuni 475 eurot kuus.Teine kuus.Teine Eesti inimesi ja majandust aitav lahendus on õiglane maksusüsteem, mitte Reformierakonna nägemus üldise tulumaksu langetamisest, mis soosiks rikkamaid inimesi, samas kui praegu rulluvas toimetulekukriisis on kõige haavatavamad just alampalga saajad. Sotsiaaldemokraatide nägemus on langetada keskmist ja madalat palka teenivate töötajate maksukoormust, mis jätaks inimestele rohkem raha kätte. tuleks tõsta tulumaksuvaba miinimumi ning kaotada maksuküür, muutes ajale jalgu jäänud maksusüsteemi õiglasemaks. Need, kellel on võimalusi rohkem, peaksid ka enam panustama. Keskmist palka oluliselt [ületava] palgaosa pealt kehtiks aga kõrgem tulumaks, mis võimaldaks jõukamatel inimestel oma riiki rohkem panustada. Meie ettepanek on järgmine. 3000 euro suurust palka ületavalt summalt tuleks maksta 25%‑list tulumaksu. Oma riigi ja rahva heaks maksude maksmine ei ole karistus, nagu paremerakonnad ikka hirmutada püüavad. See on privileeg ja tõeliselt rahvuslik ning oma riigist hooliv tegu.Lõpetuseks. Sotsiaaldemokraatide jaoks on oluline, et ajal, mil hinnatõus on tuhandeid Eesti peresid surumas toimetulekuraskustesse, ei jätaks riik kedagi maha

räägime mitmetest probleemidest. Küll räägiti teise pensionisamba tagasimaksetest ja intressist 9%. Majandusinimestena peaks siin saalis kõik aru saama, et kui kaks aastat tagasi

ja tolleaegne valitsus tegi õige otsuse. Nad ei tahtnud petta inimesi nii, nagu tehti 2010. aastal, kui jäeti intress maksmata. Lihtsalt võeti inimeste käest raha, mida oli lubatud, ja ühel hetkel maksti tagasi ilma intressita. Nüüd maksti intressiga. Ma arvan, et see oli õige otsus. Ma olin ise selle otsuse [tegemise] juures ning ma julgen täna öelda, et see oli õige otsus ja ka riigile kasulik otsus.Me räägime tuuleparkidest. Tuuleparkide kohta on hea näide praegu ehitamisele läinud Tootsi tuulepark.

2022. aasta veebruarist on olukord muutunud.Aga nüüd räägime gaasist, LNG‑terminalist. Järjekordselt võttis kahe ministeeriumi otsus ja vaidlus

Kuus kuud tehti kõik selleks, et seda mitte ei tuleks. Gaasi hind oleks sel hetkel olnud 50 eurot megavatt-tunni eest. Alles poolteist kuud tagasi me maksime 285 eurot, täna maksame 175 eurot

Räägime Euroopa vahenditest. Liikuvusteema – 1,35 miljardit. Me teame, mis Rail Balticu prognoositav ehitushind on, sellest rahast enam ei jätku. Samas oleme lubanud, et 2030 on valmis

Räägime inflatsioonist ja majanduse olukorrast. Mul on ääretult hea meel, et 2020. aastal, kui tekkis koroonaolukord, suudeti kahe nädalaga teha otsused, mis jätsid Eesti majanduse alles.

Me räägime siin maksuküürust, jutumärkides, ehk tulumaksu sujuvast suurenemisest.

Isamaa Erakond on andnud alati valimislubadusi ja alati on need lubadused ka täitnud, olgu selleks tasuta kõrgharidus,

Tänan, hea esimees! Head töökaaslased, head otsustajad! Head inimesed, kes te meid jälgite interneti vahendusel või loete stenogrammi!

selline mõte tuli mul siis, kui mul oli au olla vabakuulaja. Selgitan inimestele, et Riigikogus on Riigikogu liikmel võimalus osaleda ka teiste komisjonide töös. 8. detsembril olid sotsiaalkomisjonis

meelemürgid, teisel kohal on alkohol ja kolmandal kohal on, ütleme, koolikiusamine, koolivägivald, siis tuleb veel tubakas ja siis on üheks suureks probleemiks, kuidas

saadavad igasuguseid pilte iseendast, mis on paljastavad, ja sellega tekib vägivald ja vaimne vägivald. Loomulikult on probleemiks noorte seas sellest sügisest ühekordsed e‑sigaretid, mis on saanud meeletult populaarseks. Peame ütlema, et me oleme ise selle jama kokku keeranud, sellepärast et me oleme kogu selle

turureegel on ju see, et sul peab olema suur sortiment, sul peab olema hea hind ja sul peaks olema kliendisõbralik teenindus.

iga nelja aasta tagant läbi küsitluse, kus nad küsivad, kas te olete elu jooksul tarvitanud narkootilist ainet, siis üks komisjoni liige küsis, et mis te selle teadmisega siis peale peale hakkate. Ei osatud midagi öelda. Iga nelja aasta tagant. Lapsevanemad, kes te kuulate, ma tean, et teile on see päris suur probleem ja vahest te ei oska enda last kuidagi aidata, aga meie teadusasutus, nagu ta iseennast nimetab, Tervise Arengu Instituut, viib iga nelja aasta tagant läbi sellise küsitluse, et kas te olete elu jooksul korra tarvitanud narkootikume. Sotsiaalministeerium on aga veel rohkem käised üles käärinud. Nemad ütlesid, et nad selleks aastaks seavad eesmärgid fookusrühmale, et töökomisjonile panna neid tööülesandeid. Üldjuhul on see, et menetleme meedet niikaua, kuni teema enam ei ole akuutne. See tähendabki seda, et nende kahe asutuse võimekus on tegelikult plankusid lõhkuda, kui müüre ei jõua. Me peaksime täna siin arutama selle üle, et

kogu aur läheb ainult selle peale, et on olemas e‑sigaretid ja neil on veel ka mingid maitsed. Seal tuli välja, et noorte seas on alkoholi ja ravimite segakasutus, aga ma ei kuulnud seda, et nüüd keelataks täiskasvanutel need ravimid ja see alkohol, mida noored tarvitavad.

toetusfondiga kohalikke omavalitsusi. Sinna oli kutsutud terve rida ministreid. Teate, kuidasmoodi terve rida ministreid alustas pöördumist komisjoni poole? Kõige markantsem oli sotsiaalkaitseminister Riisalo, kes ütles niimoodi, et ta loodab, et Ukrainal läheb paremini, ja siis jätkas: "Ja ka eestlastel."

Pika Hermanni torn ei olnud värvunud Ukraina lipu värvidesse. Hommikul, kui ma vaatasin, lehvis Pika Hermanni tornis siiski ainult trikoloor ja hommik algas Eesti hümniga. Ma mõtlesin, et millal saabub see päev, kui hakatakse kahte hümni mängima. Ma mõtlesin ka, et kas me oleme ikkagi päris terve mõistuse juures.

nii linnas kui ka maal, peame rääkima asjast. See ei tähenda, nagu me ei oleks Ukraina rahva poolel. Kaugel sellest! Aga kusagil on mingisugune tasakaalupunkt ja mulle tundub, et me oleme selle ületanud. Ma olen

Ma ei tea, kas peaminister on nii kaugele läinud, aga lugedes KyivPosti, ma vaatasin, et meie sõjaprintsess Kaja Kallas ei olegi Ukraina poolt ära märgatud. Alar Karis küll, president. Aga peaminister on palju rohkem teinud selleks, et anda Ukrainale kõik, mis meil on, ja rohkemgi veel. Aga millegipärast pole ta meie suure sõbra tähelepanu köitnud. Ega ma rohkem ei tahagi öelda. Eelkõige peaksime mõtlema Eesti rahvale nii Tallinnas kui ka Tallinnast kaugemal. Ja tervitada võiks siiski: "Elagu Eesti!"

Lugupeetud Eesti rahvas! On saabunud uus aastanumber – 2023. Mis meil siis on? Läbi aegade kõige kõrgem maks, elektrimaks. Alguses protestisime, virisesime. Nüüd oleme vait – harjusime ära. 5. märtsil toimuvad valimised ja kui Reformierakond saavutab seal enamuse ja võidu, siis kaob ära ka see praegune soodustus, universaalhind sellisel kujul, nii nagu ta praegu on, sest praegune kehtib 30. märtsini. Siis saate uue lätaka. Aga see on alles algus. Siinsamas infotunnis Kaja Kallas ütles: "Lugege mu huultelt: maksud ei tõuse." Kõige õudsem vale mis olla saab. ETS II toob meile Brüsseli kehtestatud toasoojusemaksu ja kütusemaksu. Nii et kui praegu puhub rahakotis tuul, siis pärast seda valitseb seal selline vaikus, et võib selle rahakoti maha matta. Aga teil on võimalus, hea Eestimaa rahvas, pöörata selg sellele enesetapjalikule olukorrale. Valige 5. märtsil Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadikud Riigikogusse ja me lubame, et olukord muutub kardinaalselt teie kasuks. Aitäh!